**Bebić, Luka (HDZ)** Ovdje postoji prijedlog odluke o imenovanju člana programskog vijeća Hrvatske radio televizije za preostali dio mandata, pa se kaže za člana Programskog vijeća Hrvatske radio televizije imenuje se Zvonko Bilas. Dali želi predsjednik Odbora obrazložiti? Otvaram raspravu.